Í tíð ríkisstjórna sem hafa verið við völd eftir bankahrunið hefur einnig verið haldið áfram að búa til fátæktargildrur með því að hækka ekki ýmsar bætur á lífeyri

Fátæka fólkið okkar er að leigja hreysi, óíbúðarhæfar íbúðir sem eru ekki boðlegar skepnum, hvað þá fólki með börn sem veikist síðan vegna vosbúðar og myglu og á ekki einu sinni fyrir mat fyrir börnin sín.

Íslendingar voru 240.000, og þar var spáð um einhverja tugi þúsunda sem myndu bætast við. Sú spá, þegar á daginn er komið, í dag, reyndist vera 350% undir væntingum.

unga fólksins, unglinganna, miðaldra fólksins og gamla fólksins, að það hefur eiginlega sljákkað á því um allan heim, verulega, farið niður um 20–25%, að menn sæki mannfagnaði með sama hætti og áður var; fundi, leikhús, tónleika og hvað það er. Það er doði, en kannski eru menn líka sjálfum sér nægari en þeir voru. Það er út af fyrir sig ágætt en það leiðir líka til rofa í samskiptum.